Teško je poverovati da postoji spremnost u Narodnoj skupštini Republike Srbije da se prihvati predlog Vlade Aleksandra Vučića, gde se preti kaznom zatvora do pet godina svakome ko negira postojanje genocida. Ne bih trošila vreme da čitam šta sve piše u ovom delu člana 387, koji mi inače predlažemo da se briše, odnosno predlažemo da se ni po koju cenu ne prihvati. Zato što je očigledna namera da se zapravo kažnjava svako onaj ko negira, recimo, postojanje genocida u Srebrenici gde genocida nije bilo.Nemojte da vrtite glavom, gospođo ministar, zato što je to više nego jasno. Kada smo mi u načelnoj raspravi stavljali primedbe i osnovna primedba nam je bila upravo ovo i govorili smo i o odlukama Haškog tribunala i o nevino osuđenim Srbima u Haškom tribunalu, vi ste tada rekli da ne razumete zbog čega se mi čudimo kad je ovaj tekst upravo i vama izdiktiran u Komisiji EU. E, tome se čudimo, i to je ono što je zastrašujuće da ste vi zarad puta u EU spremni na najgnusnije stvari u odnosu na svoj narod.Doneli narod.Doneli ste mnogo loših zakona. Predložili ste mnogo loših zakona, ali nema gore odredbe od ove kojom želite da kaznite svakog u Srbiji ko kaže da u Srebrenici nije bilo genocida, ali džabe vam zakon. Postoje ljudi koji u to veruju i postoje ljudi koji su spremni i po cenu kazne zatvora i po cenu haške kazne, da kažu ono što jeste istina da u Srebrenici nije bilo genocida. Nema te kazne, ni novčane, ni zatvorske kojom ćete zaustaviti rodoljube i patriote u Srbiji da to tvrde. Dovodite zaista u ozbiljnu opasnost, proizvodite proizvodite veštačke probleme samo da biste udovoljili, sami kažete, ovo je kažete – usklađivanje sa Okvirnom odlukom Saveta EU, sa sa okvirnom odlukom. Šta me briga i da je obavezujuće i da je okvirna i da je kakva god odluka, ne može ovo biti odredba u Krivičnom zakoniku Republike Srbije.Gospođo ministar, gospodo narodni poslanici, nemojte da glasate za ovako nešto, nemojte da učestvujete u kampanji protiv srpskog naroda koji se vodi od strane naših neprijatelja, od strane nevladinih organizacija, od strane neprijatelja spolja koji pokušavaju da nametnu tezu da su Srbi genocidan narod. Nismo. Mi smo slobodarski narod i uvek ćemo tvrditi da u Srebrenici nije bilo genocida, a vi, izvolite, čim objavite u „Službenom glasniku“, dođite hapsite nas, mi smo i na to spremni. Hvala. **Nela Kuburović** Zahvaljujem.Ja ću još jednom da pokušam da pojasnim odredbu ovoga člana, iako neki pokušavaju da iskrenu moje reči, a naročito da citiraju nešto što nisam rekla, a pogotovo da je izdiktirano od strane Evropske komisije.Još jednom ću ukazati na Okvirnu odluku Saveta EU od 28. novembra 2008. godine, a između ostalog i Akcioni plan za Poglavlje 23 predviđa obavezu da se naše krivično zakonodavstvo uskladi sa ovom odlukom. U ovoj odluci je navedeno, upravo se odnosi na krivična dela koja su povezana sa rasizmom i ksenofobijom, a i radi javnosti, prosto da budemo jasni, da li se odnosi na odluke Haškog tribunala ili ne. Samom odlukom je predviđeno da svaka država članica preduzima neophodne mere kako bi obezbedila da je umišljeno izvršenje sledećih dela kažnjivo, i to: javno odobrenje, negiranje ili grubo omalovažavanje zločina genocida, zločina protiv čovečnosti i ratnih zločina definisanih u čl. 6, 7. i 8. Statuta Međunarodnog krivičnog suda koji su usmereni protiv grupe lica ili člana takve grupe određenih na osnovu rase, boje kože, veroispovesti, porekla ili nacionalne ili etničke pripadnosti kada je takvo delo izvršeno na način koji može da podstakne nasilje ili mržnju protiv takve grupe ili nekog njenog člana. Takođe, u istoj odluci se navodi da svaka država članica može da prizna da postoji krivično delo, ukoliko je ono potvrđeno pravosnažnom odlukom Nacionalnog suda ili Međunarodnog krivičnog suda.Ovde je reč isključivo o Međunarodnom krivičnom sudu, kao stalnom telu, koji je osnovan Rimskim statutom 2002. godine i upravo krivično delo delo genocid, zločin protiv čovečnosti i ratni zločini definisani su u okviru tog Statuta, a ne pominje se nigde privremeni sud, niti Haški tribunal koji je počeo sa radom mnogo ranije, još 1993. godine, tako da se upravo ova odredba ne odnosi na odluke

je ovaj član 40. veoma sporan, naročito stav 5, mislim da pokazuje i činjenica da je o njemu bilo veoma mnogo diskusije u uvodnom izlaganju, kao i danas.Ja ću se nadovezati na ovo o čemu su već govorile kolege i ministarka, ali bih želela da kažem nešto drugo. Nije samo ovde pitanje kod ovoga člana i ovog stava 5. o kome govorimo da li je bio genocid u Srebrenici ili nije, da li pričamo o Haškom tribunalu ili ne pričamo. Ovde je problem u tome što ovaj član, odnosno stav 5. krši odredbe Ustava, odnosno član 43. Ustava Srbije i član 46. kojim se jamči sloboda mišljenja i izražavanja. Takođe, član 20. Ustava Republike Srbije koji kaže da se jednom dostignuti nivo ljudskih i manjinskih prava ne može smanjivati.Naime, zabranjuje se izražavanje slobodnog mišljenje o nekoj presudi. Bez obzira na ovo obrazloženje, vi ne možete bilo koju presudu, bilo kog suda staviti iznad Ustava Republike Srbije. Hvala. **Nela Kuburović** Ja bih volela samo da popis krivičnog dela čitamo do kraja i da postoji objektivna okolnost koja je ovde neophodna, a to je da nije samo ko javno odobrava negira postojanje genocida, već treba da postoji još dodatna okolnost da time dovodi do nasilja ili izazivanja mržnje.Svakako i odluka koju sam vam pomenula, upravo ukazuje da ne može postojati krivično delo, ukoliko se time krši sloboda izražavanja, ali je bitna i objektivna okolnost koju treba da ispuni negiranje, odnosno odobravanje postojanja genocida, a to je upravo da postoji nasilje ili izazivanje mržnje. Hvala Hvala lepo.Što se tiče pravne suštine do ove poslednje zapete, precizno, još jednom hvala ministarki na tome, ovome nema šta da se doda.Zbog doda.Zbog javnosti koja prati, pošto su se čule različite ocene, koje su išle u istom smeru, pa sa jedne strane da to je principijelno pitanje, tiče se slobode mišljenja, čuli smo šta treba da podrazumeva. Dakle, moguću štetnu posledicu, posledicu koja se tiče rezultata, u smislu nasilja, izazivanja mržnje prema ljudima itd. Dakle, to nije pravo na mišljenje, to je pitanje ove posledice.Druga stvar, rečeno je, nije ovo samo pitanje Srebrenice, kao što je od nekih predstavljeno, kao suštinski samo isključivo pitanje Srebrenice. Da se razumemo i budemo precizni do kraja, nije ovo uopšte, ni najmanje pitanje Srebrenice. Ovo sa tim nikakve veze nema. Ja bih razumeo da se neko iskreno zabrinuo, zato što ne zna. Ali, nemoguće je da je neko živeo u Srbiji od prošle nedelje, kada je počela ova sednica, do danas i da nije već čuo sva moguća mišljenja i sva moguća obrazloženja na ovu temu.Dakle, ne može niko da ne zna da ovo nema nikakve veze sa tim. Može samo da se pravi da ne zna da bi od toga pravio malo političke priče, malo zvučnih tonova za sebe i politiku koju predstavlja. To nije ozbiljno, ali to nije nešto što treba da se govori, bilo kome ko predstavlja poslaničku većinu u ovoj Skupštini.Mi, a ne neko drugi smo štitili i štitićemo obraz ovog naroda i daćemo sve od sebe, pa bićemo uspešni koliko smo i bili da izbegnemo svaku štetnu posledicu u tom smislu. Mi, a ne neko drugi smo sa našim prijateljima iz sveta uspevali da sprečimo i stavljanje stigme, poput one o genocidnom narodu nad Srbima. Mi smo to uspevali, mi o tome vodili računa baš, kao što u svakom mogućem smislu o ovom narodu i ovoj zemlji mi vodimo računa i u tom smislu nema potrebe bilo ko, bilo šta da brine. Naši ljudi to razumeju, između ostalog zato nas i jeste i ove godine u ovoj sali više od pola. Hvala lepo.

pričam.Morate da shvatite jednu stvar i kada pričate o istambulskoj konvenciji i kada pričate o nekim dokumentima koji dolaze iz EU. Morate da znate da evropsko pravo ne postoji. Pravo EU postoji, poprilično je selektivno. Morate da shvatitekvalitet onih ljudi koji pišu ta dokumenta i propisuju te norme, je ispod nivoa ljudi koji taj posao rade u Srbiji. Oni su puki izvršioci nekih interesa.I na kraju, da vam samo skrenem pažnju, Međunarodni krivični sud koji je osnovan Rimskim statutom,

Bil Klinton to nije hteo da dostavi. A valjda čitate novine, afričke države izlaze iz tog suda, Amerika nije član, Ruska federacija izlazi iz tog suda, svi izlaze. Opasnost Stalnog međunarodnog suda je u tome što pored i te kako kvalitetnog statuta i pravila postupka i dokaza imaju lošu praksu Haškog tribunala i Suda za Ruandu. Od toga svi beže.Nemojte da se pozivate na propise EU i uslove EU kao na dogmu. To je naš problem kod ova četiri zakona,

radite.Pokazali su se i imamo iskustva da su skloni opasnim greškama i ne smemo da dozvolimo da više bude žrtve.

kritički prihvatati bilo koju odluku, odnosno moramo je prilagoditi tako da ona kao što sam već govorila u nekim drugim situacijama, da ona bude povoljna po nas, da nama donese nešto dobro, a ne da se samo prepisuje bez ikakvog kritičkog stava. Hvala. Orlić. **Vladimir Orlić** Hvala.Još jedan i poslednji krug. Dakle, što se tiče prava na slobodu mišljenja, nije ugroženo. Svako ima pravo na stav. Samo nek bude iznad, tako da ne dovodi do nasilja i ne izaziva mržnju i sve je apsolutno u redu, kakav god bio taj stav, koliko god kritički, samo nek nema ove posledice i sve je u redu.Što se tiče primedbi da smo previše evropski i nekritički, pa znate kako, napravite neku srednju vrednost između tog stava i onog koji smo čuli od poslušnika krupnog kapitala malopre, da nismo dovoljno evropski. Zaključite da smo negde taman otprilike izbalansirani koliko je dovoljno da apsolutna većina ljudi u ovoj zemlji smatra da je to ispravno i mi smo zadovoljni. Hvala. Čabraja** Hvala.Uopšte ne mislim da većina ljudi u ovoj zemlji smatra da je ovo ispravno. Zaista, još jednom ću vam odgovoriti, nije reč o raspirivanju mržnje, Ustav već to reguliše, i Ustav i Krivični zakonik.Reč je o tome da je u Srbiji zajamčena sloboda misli i izražavanja misli, slobodnog izražavanja, a da se ona krši ovom članom. Hvala. Hvala.Dame i gospodo, narodni poslanici, kada govorimo o slobodi mišljenja i o tome šta većina građana u Srbiji misli, moram da kažem da me čudi da neki imaju pamćenje koje je toliko kratko.Na

Ja sam duboko uveren gospođo predsedavajuća da su građani Srbije na izborima rekli – da mi hoćemo da budemo genocidni narod. Zato glasamo za SNS … (Isključen

gospođo predsedavajuća, uvažene kolege narodni poslanici, brisanje ovog člana Krivičnog zakonika je krajnje neophodno iz najmanje dva veoma važna razloga.Prvi je što je ovo po ko zna koji put naše klečanje pred EU, naše dodvoravanje EU, naše slugeranstvo EU, naše bedno prilagođavanje nametnutim propisima iz EU, čega se uostalom Vlada Republike Srbije nikada nije stidela.Ona je pod Aleksandrom Vučićem najevrofanatičnija Vlada Republike Srbije od 5. oktobra 2000. godine do dana. Tu žuti ne mogu, što bi rekao naš narod, ni da pri smrde.Ovako kaže Vlada Republike Srbije o odbijanju ovog amandmana– amandman se ne prihvata, jer predložena dopuna Krivičnog dela, tra-la-la, tra-la-la, prestavlja usklađivanje sa okvirnom odlukom Saveta EU, što je predviđeno kao obaveza Republike Srbije u procesu pridruživanja EU, u skladu sa Akcionim planom za pregovaračko Poglavlje 23. ovo je vaša obaveza. Vi ste se na ovo obavezali. Vas ne interesuje nacionalni i državni interes Srbije. Vas interesuje da vi ispunjavate naloge iz Brisela, a šta je ovde suština, možete vi da unosite finese, nije, jeste, dal je Srebrenica, dal je ovo, dal je ono, vi uvodite pojam negiranja genocida u krivično zakonodavstvo Srbije, a onda ćete taj prostor da proširite i da kažnjavate svakoga ko negira bilo šta tog tipa, pa tako i Srebrenicu.Dakle, vi uvodite nešto što je nepotrebno srpskom krivičnom zakonodavstvu što je potpuno antiustavno, što ugrožava slobodu misli izražavanja i što na svaki drugi način jednostavno uvodi jedno krivično delo koje će biti predmet manipulacije i mi smo protiv toga kao što smo protiv ulaska Srbije u EU, i zato tražimo da se ovaj član izbriše. **Maja Zahvaljujem.Ja bih samo da budemo precizni. Ovim se ne uvodi krivično delo - genocida. Genocid kao krivično delo postoji od ranije u našem Krivičnom zakoniku. Rekli ste da uvodimo krivično delo genocida. Tako da genocid nije sad uveden, već postoji kao krivično delo od ranije u okviru krivičnih dela protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom.

stvarno zainteresovani za nju , zvučao je, kako je zvučao. Sad slušamo iste stvari samo mnogo lošije upakovane. Mislim da jedino što je bilo ispravno to je onaj deo koji je predlagač amandmana pročitao sa ovog papira i koji se tiče Akcionog plana. To je bilo dobro. sve ostalo, što će reći, sve ono što je i kazao sam, da Bog sačuva.Mislim da ipak ne treba da odgovorimo očiglednoj želji da se mi sad ovde bavimo nekom krupnom raspravom iz jednog jedinog razloga.Predlagača amandmana ovo što je rekao, a i ova tema i bilo šta u vezi sa njom, iskreno nas ne zanima uopšte. NJega to apsolutno ne zanima, ako ćemo iskreno. Ne može čovek koji je delio poslaničku listu sa onima koji su se izjašnjavali o genocidu o Srebrenici tzv. na način kako su se izjašnjavali, da danas tvrdi da je to nešto za njega jako osetljivo, nešto što ne može da prihvati. On je taj sistem vrednosti rogobatnih, nakaradnih vrednosti prihvatio i ništa mu nije smetalo. I stalo mu je i do tog pitanja, kao i do bilo čega vezanog za ovaj narod isto, što će reći koliko do lanjskog snega. Isto je tako lepo zdušno prihvatio i Franju Tuđmana i njegove

teško je izmeriti razmere evrofanatizma SNS i razmere spremnosti da se žrtvuje srpski nacionalni državni interes zarad pogubnog puta Srbije u EU.Ono EU.Ono što je ovde važno i ovo je veliki dan za Narodnu skupštinu Republike Srbije što su se čuli glasovi evro-skeptične opozicije i što posle toliko vremena u Narodnoj skupštini Republike Srbije vi ne možete da pevate vašim jednoglasnim horom evrofanatizma. Građani Srbije itekako imaju priliku da čuju o nekoj drugačijoj misli od vas, oni koji smatraju da EU nije naš prioritet, da mi nemamo više nikakav interes da idemo u EU po svaku cenu i da nećemo, ponavljam nećemo da ispunjavamo nalog iz Brisela koje vi ispunjavate od kada su vas doveli na vlast čestitajući Tomislavu Nikoliću tri sata pre zatvaranja birališta pobedu u drugom krugu predsedničkih izbora.Vi, gospodo naprednjaci, imate obavezu prema Briselu. Ne samo da uvodite krivična dela – negiranje genocida. Imate vi brojne druge obaveze jer su vas oni doveli na vlast, pa sada mora da se plati to što su vas oni doveli na vlast. Dakle, to je ono što je vaš problem, što vi imate sada veoma veliku, da kažem, teškoću što se u Skupštini Srbije čuje neko ko kaže i misli drugačije od vas, ko kaže – čekajte pa taj evrofanatizam je prevaziđen u EU, pa EU više u EU, pa EU više nije evrofanatična. Vi ste ostali poslednji evrofanatici u Evropi.Kao što smo nekada bili poslednji Jugosloveni i poslednji komunisti, mi Srbi danas ne shvatamo političke promene. Vi ste naprednjaci poslednji evrofanatici u Evropi.

daću još replike sada ako hoćete da završimo zakon. Ako nećete, iskreno neću da budem više kulisa.Ni ministar ni ja da sedimo ovde satima i slušamo nešto što nema veze sa temom.Izvolite. Povreda Poslovnika.

se tiče prethodnog govornika, on toliko voli srpski narod i Srbiju da se pre neki dan slikao ovde sa jednim poslanikom Hrvatskog sabora, koji je između ostalog

one koji ne vjeruju da su srpske vođe pozvale Srbe na evakuaciju, tj. napuštanje svojih domova, što je dovelo do nestanka Srba sa područja Krajine, odnosno do etničkog čišćenja hrvatska vojska nije

Poslovnika. Vladimir Orlić se javio na repliku pa ste me potpuno zbunili, ali ne može povreda Poslovnika. Ja stvarno ne kršim Poslovnik ni u čemu.Sačekajte samo.Prvo ću da napravim pauzu. Ja sam se zarekla da ja petak još jedan ne mogu da preživim. Učiniću sve da me nema i pravim pauzu pet minuta jer ja stvarno ne mogu da dozvolim da se ovo pretvori ponovo u reprizu. Reprize su inače užasno dosadna stvar.(Posle amandman su zajedno podneli narodni poslanici Marko Đurišić, Miroslav Aleksić, Goran Bogdanović, Nenad Konstantinović i Zdravko Stanković.Da reč? Ne.Pošto smo završili pretres o svim amandmanima, zaključujem pretres Predloga zakona, u pojedinostima.Pošto smo obavili pretres Predloga zakona u načelu i u pojedinostima, Narodna skupština će u Danu za glasanje odlučivati o Predlogu zakona u načelu,

Član 4. Predloga zakona govori o državnim organima nadležnim za postupanje u predmetima krivičnih dela organizovanog kriminala i terorizma.Predlagač je ovde naveo za postupanje u predmetima krivičnih dela iz prethodnog

i posebna pritvorska jedinica. Tu ste završili sve vezano za ove državne organe, a mi predlažemo da se u ovom članu doda stav 2, koji bi rekao da sudije i tužioci iz ovog postupaju u predmetima iz člana 3. ovog zakona, da moraju da poseduju sertifikat o završenoj obuci za suzbijanje organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.Nama nije baš najjasnije kako je moguće da niste prihvatili ovaj amandman, kada smo govorili prethodno, odnosno o prvom zakonu, o nasilju u porodici. Tada ste pravili ne znam koliko tih grupa, organizacija sa posebnim obukama itd. Mi mislimo da tako nešto treba da se uradi i za ovih pet grupa koje će biti zadužene kao državni organi za krivična dela organizovanog kriminala i terorizma.Mislimo da, ako hoćete stvarno da ovaj posao bude urađen, a treba zaista stati i organizovanom kriminalu na put i treba stati naravno, hvala Bogu, kod nas nema terorizma u toj meri i nadamo se da ga neće ni biti, ali organizovanog kriminala ima i te kako i organizovanim kriminalom zaista treba da se bave ozbiljno obučeni

to je ovako jedan veliki događaj. Zaista svi mi koji smo danas ovde izražavamo svoju veliku radost što se jedno od najvažnijih predizbornih obećanja SNS možda nađe na dnevnom redu posle pet godina njihove vladavine.U petoj godini mandata, dakle, oni su rešili da donesu zakon o organizaciji nadležnosti državnih organa u suzbijanju organizovanog kriminala, terorizma i korupcije i to je zaista veliki napredak, što znači da možda u narednih pet godina, negde tamo do desete godine vladavine donesu i zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. godine do danas, koji su takođe obećali, ako i nikako, da dođe na dnevni red.Naravno, mi podržavamo borbu protiv kriminala i korupcije i zato smo ovim amandmanom želeli dodatno da preciziramo uslove koje svako lice mora ispunjavati za izbor na funkciju tužioca, odnosno zamenika tužioca, te bi na taj način, mi se nadamo, mogle smanjiti mogućnosti zloupotrebe i partijskog izbora tužioca, kao i nepotizma, i svele na najmanju moguću meru.Dakle, negde postoji problem u borbi protiv kriminala i korupcije u Srbiji. Da li je to problem kod tužilaca, da li je to problem kod sudova, da li je to problem kod policije? Gde je problem? Kako je moguće da za pet godina vlasti SNS nemamo jednu pravosnažnu presudu gde bi na višegodišnjoj robi u zatvoru konačno završio neko ko je opljačkao Srbiju u prethodnih 26 godina? To je zaista neverovatno, godina nema jedne pravosnažne presude. Oni koji su nas opljačkali u prethodnih 26 godina još uvek su na slobodi, nisu završili u zatvoru i zato smatram da ne postoji borba protiv kriminala i korupcije od strane SNS, već da je to jedna velika medijska propaganda.

nakon pet godina borbe protiv organizovanog kriminala, terorizma i korupcije.Naravno, ovo sebi kao konstataciju može da dozvoli samo neko ko o predmetnoj oblasti ništa ne zna jer onaj ko bar nešto zna ne bi sebi dozvolio neprijatnost da se sramoti pred očima javnosti, između ostalog, i zato što je vrlo jednostavno. Dovoljno je doći možda jednom na nadležni skupštinski odbor kada se raspravlja upravo o rezultatima postignutim u ovim oblastima, pa da onaj koga baš zanima da nešto nauči sazna da rezultati u ovoj oblasti su iz kvartala u kvartal sve vreme koliko se SNS stara o ovoj zemlji i ovom narodu bolji. Tako postupa neko ko ozbiljno shvata posao narodnog poslanika. Onaj ko hoće samo da priča da bi se kasnije divio sam sebi u montiranom video klipu, on to radi kao čovek koji mi uporno daje po dva minuta besplatnog vremena, što je vrlo lepo i ljubazno s njegove strane i ja se svaki put vrlo rado odazovem prilici da mu u dva minuta objasnim koliko nešto ne znam.Pitanje ispitivanja porekla imovine dolazi na dnevni red. Bez ikakve brige, doći će jako brzo. Ali, nije loše setiti se one univerzalne mudrosti – vodi računa o tome šta želiš, možda ti se ispuni. Nešto mi se čini da će u onom trenutku kada mere u toj oblasti stupe na snagu, onaj koji ih tako glasno tobož priziva naglo ostati bez odgovarajućih finansijskih sredstava od strane onih koji ga finansiraju. Šta ćemo onda? Hoće li kritikovati svoju pamet, takvu kakva je, ili SNS? Hvala. Dakle, ja sam vrlo dobronamerno ukazao na izbegavanje koje već petu godinu za redom vrši SNS da se donese jedan od najvažnijih zakona koji uostalom stoji i u programskim aktima Srpskog pokreta Dveri od našeg ulaska u politiku pre više od pet godina, a to je Zakon o ispitivanju porekla imovine svih političara i tajkuna od 1990. godine do danas, sa pripadajućim oduzimanjem imovine stečene kriminalom, zloupotrebom službenog položaja i svi drugim vidovima korupcije na najvišem državnom nivou.Ne mogu da razumem da vi i dalje ovde imate hrabrosti da kažete – evo, samo što nije ušao u skupštinsku proceduru Zakon o ispitivanju porekla imovine, posle pet godina od vaše najave da ćete ga doneti. Dakle, to samo govori o onom političkom futurizmu koji je zapravo suština politike SNS – biće, samo što nije, evo, radimo na tome, još dve do dve i po najviše godine, samo što, evo, nije stiglo do boljeg života, do donošenja tog i tog zakona, do ovoga i onoga.Dakle, onoga.Dakle, veoma smo precizno ukazali, bez tog zakona ne može doći do suštinskih pomaka ni u ovakvim zakonskim stvarima koje ovde donosite, a koje mi podržavamo iz ugla da je zaista potrebno stati konačno na trag tom ključnom pitanju zašto nema borbe protiv kriminala i korupcije, zašto nema pravosnažnih presuda, zašto nema robijaša koji su na višegodišnjim robijama zato što su opljačkali Srbiju u prethodnih 26 godina. Ne da ih nema, nego nema jedan jedini. Molim ministarku pravde da me demantuje, da mi kaže primer jednog robijaša u ovom trenutku u Srbiji koji leži na višegodišnjoj robiji u zatvoru na osnovu pravosnažne presude zato što je zbog mita i korupcije ili na bilo koji drugi način opljačkao i oštetio Srbiju u prethodnih 26 godina. Hvala.Hajde vi da odgovorite, pa da završimo raspravu večeras. Mislim da su zreli uslovi da odmorimo. **Vladimir Orlić** Nema nikakvih problema, gospođo predsednice, kad već toliko žure da čuju određeno mišljenje, nije sporno da ga čuju, čuće ga svaki put, pitanje neke hrabrosti.Stvarno se izvinjavam što neko doživljava kao problem to što se nekoga ne plašimo. Iskreno, nemamo čega. Dakle, praznih reči i priče – nema toga, nema ovoga, nema onoga - pa nema možda taman onoliko koliko i nema tih novih rezultata, kada je reč o borbi protiv kriminala, kada bi onaj ko uporno insistira ovde na nekim potpuno promašenim temama i praznim pričama znao da nam kaže kako se kreće, npr, stopa kriminaliteta u ovoj zemlji, iz kvartala u kvartal, godinama unazad, pa da imamo o čemu da pričamo. Tvrdim, ne zna. Tvrdim – ne zna, jer slušam kako govori.Još jednom, taj luksuz može sebi da dozvoli samo neko ko je apsolutno neopterećen neznanjem. Može da se trudi da bude glasan, opet nemam ništa protiv, čak i u duhu opet jedne univerzalne mudrosti da što je ćup prazniji, to više zveči. Ali, ako bi nešto znao, npr. o toj stopi kriminaliteta ili o korupciji, znao bi da je upravo zahvaljujući SNS, ovoj većini i ovoj Vladi Srbije ona manja, vremenom uvek sve manja i manja, to je trend, to je kontinuitet, kao rezultat. Borba protiv korupcije je nešto što je konstatovano od strane opet relevantne javnosti, i domaće i strane, i istoka i zapada, kao nešto što stoji bolje nego što je stajalo ikada. To što je bolje nego što je bilo u vreme onih sa kojima bi ovaj glasni čovek neku koaliciju da pravi, ali ga niko neće, iako se uljudno nudi, to je možda samo njegov problem. Hvala lepo.